Nenad (SDP)** Prelazimo na iduću točku. To je Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o cestama, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.br. 693; Predlagateljica zakona je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta ste primili.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 Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagateljice dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Poštovani zamjenik ministra pomorstva, prometa i infrastrukture Zdenko Antešić. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, uvažene zastupnice i zastupnici. Upravitelji javnih i nerazvrstanih cesta u RH suočeni su sa nesređenim zemljišno-knjižnim i katastarskim stanjem cesta. Naime, važeće odredbe članaka 123. i 124. Zakona o cestama propisuju način upisa u zemljišne knjige i katastar javnih cesta kao javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu RH te iste kao lex specialis derogiraju odredbe drugih zakona iz ovog područja koje su s njima u suprotnosti. Člankom 123. Zakona o cestama određen je upis u zemljišne knjige za javne ceste koje su evidentirane u katastru te je u konkretnom slučaju procedura jasna i nema problema u primjeni predmetnog članka. Problem se javlja kod primjene članka 124. Zakona o cestama i rješavanja statusa javnih cesta koje nisu evidentirane ni u katastru ni u gruntovnici a nažalost takvih ima jako puno. Sudovi su u tumačenju tog članka zauzimali stav da se nekretnine prvo evidentiraju u katastru, a potom u gruntovnici. Ukoliko se prvo provodi evidentiranje u katastru prije provedbe u zemljišnim knjigama tada tijela katastar i gruntovnica svaki izdaje rješenje i dostavlja ga strankama te se otvara mogućnost stranci dva puta podnositi žalbu zbog iste stvari. Jedanput u katastru, a drugi put u zemljišno-knjižnom postupku te se cijeli postupak upisa znatno odužuje. Ovim predloženim izmjenama zakona postigao bi se cilj da se strankama omogući izjavljivanje žalbe u ZK postupku na sudu te bi se nakon toga pravomoćno zemljišno-knjižno rješenje dostavljalo katastru kako bi u neupravnom postupku vršio evidentiranje promjena u katastarskom operatu i time znatno ubrzao sam postupak sređivanja ZK i katastarskog stanja a istovremeno i pojeftinio postupak jer Državna geodetska uprava ne bi provodila upravni postupak. Hvala lijepa. Zahvaljujem. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. U ime Hrvatskih laburista poštovani Mladen Novak.

je ova vlast već u toj poziciji da imate u svojim redovima gradonačelnika i načelnika koji su se susretali s ovim problemom i koji itekako dobro znaju što ovo znači i sad zadnji dan praktički prije ove stanke uvodimo, raspravljamo o ovom zakonu po hitnom postupku. To je jedino primjedba. I stvarno ne vidim zbog čega ali u pravilu baš svi zakoni, ja se ne sjećam nijednog izuzetka pogotovo ne iz ovog ministarstva, da ovakva rješenja koja su u par članaka da uvijek moraju biti po hitnoj proceduri. I mislim da je ovo već stvarno degradiranje ovog Visokog doma upravo sa, između ostalog i sa ovakvi postupcima. Hvala lijepa. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče, poštovani gospodine zamjeniče, poštovane kolegice i kolege. moram reći evo da je gospodin Novak u ime kluba Hrvatskih laburista u pravu, ne samo u dijelu u kojemu se govori o hitnosti izmjene ovog zakona nego potrebno je reći i to da je u proteklih godinu dana ovaj zakon, ovo je četvrta promjena Zakona o cestama. Dakle, u godinu dana četvrti puta mijenjamo zakon po hitnom postupku umjesto da je zakon išao u redovnu proceduru gdje su se onda mogle i ove izmjene. A izmjene koje su uslijedile prije njih, primjerice zadnja izmjena Zakona o cestama je bila u prosincu prošle godine kada je ono što je maloprije kolega Šuker u ime kluba HDZ-a u svojoj replici odgovorio u svom odgovoru na repliku odgovorio o onoj promjeni kojom je Hrvatskim autocestama naknada koja se plaća pri kupnji goriva od 60 lipa razdijelila na tri dijela i od toga razdijelila na tri dijela i od toga 20 lipa HAC-u, 20 lipa Hrvatskim željeznicama i 20 lipa Hrvatskim cestama. Ali da se ja vratim na ovu izmjenu. Dakle, ako

i kako kaže kolega Antešić ova promjena dolazi zbog problema s kojima se oni suočavaju zbog nesređenog katastra i zemljišne knjige. To je samo djelomično točno, zbog toga što se ova izmjena zakona odnosi samo na one javne ceste ili nerazvrstane ceste u RH koje nisu evidentirane u katastru niti u zemljišnoj knjizi. identičan postupak se vodi i na one javne ceste koje su evidentirane u katastru i zemljišnoj knjizi. Ovdje se naime radi o činjenica da Državna geodetska uprava s jedne strane a s druge strane Općinski sudovi žele taj vrući krumpir koji im ovaj Zakon o javnim cestama dodijelio, prebacivati jedna na drugu. Dakle, stav je Državne geodetske uprave da se upis javnih cesta u zemljišnoj knjizi treba voditi, bio je stav Državne geodetske uprave je bio da se mora voditi kroz zemljišnoknjižni postupak gdje Općinski sudovi na temelju prijavnog lista vrše upis javnih cesta u zemljišnoj knjizi, a stav je bio Općinskih sudova u Hrvatskoj da bi, da se ovaj zakon može tumačiti na način da one ceste koje nisu, javne ceste koje nisu evidentirane u katastru da treba najprije ih evidentirati u katastru, provesti upravni postupak kroz katastar a onda temeljem prijavnog lista dostaviti zemljišnoj knjizi gdje bi onda Općinski sudovi provodili upis takvih javnih cesta u zemljišnoj knjizi temeljem prijavnog lista koji dolazi iz katastra. Već je večeras u nekoliko navrata spomenuto i najavljivan je zahtjev Vlade, prijedlog Vlade da se o Zakonu o policiji raspravi na način da Sabor da vjerodostojno tumačenje zakona. ako je takav stav uzela Vlada Republike Hrvatske da kroz vjerodostojno tumačenja zakona pravda određene radnje koje su se događale u Ministarstvu unutarnjih poslova, da je onda kud i kamo …/Govornik se ne razumije./… upravo kroz vjerodostojno tumačenje ovog Zakon o cestama propisati postupak, odnosno utvrditi što je zakonodavac kad je donosio ovaj zakon 2011. godine namjeravao kroz evidentiranje javih cesta u zemljišnoj knjizi i katastru nekretnina. A ne sa ovom izmjenom zakona koja po meni nije bila nužna, već je kroz tumačenje upravo zakonodavca moglo se reći da se evidentiranje javnih cesta u zemljišnim knjigama i katastru nekretnina ako i nisu evidentirane vodi na način kako je propisala izmjena ovoga samoga zakona. Prema tome, ovaj način upisa javnih cesta i nerazvrstanih cesta u katastar i zemljišnu knjigu utvrđen je Zakonom o javnim cestama iz 2011. godine i značajno je pojednostavio i omogućio upraviteljima javnih cesta kako kako i jedinicama lokalne samouprave da mogu ne evidentirane ceste, bile su javne ceste bile su i nerazvrstane cesta, upisati u katastru i zemljišnoj knjizi i na taj način jednostavnije gospodariti samim cestama koje su u njihovom vlasništvu. Stoga, evo govorim za nas u klubu Hrvatske demokratske zajednice ne prihvatljivo je da se ovakav zakon 4 puta mijenja u godinu dana sa ovako malim izmjenama umjesto da se prišlo sustavnome uređenju samoga zakona u onom dijelu koji život nameče kada se radi o izgradnji javnih cesta i njihovom evidentiranju u katastru i zemljišnoj knjizi. Tim više govorim što smo evo da ćemo za pola sata vjerojatno raspravljati o jednom drugom zakonu koji se, o Zakonu o policiji kroz vjerodostojno tumačenje Hrvatskoga sabora na isti način, ako je to Vlada htjela da bi bila vjerodostojna mogla je rješavati i ovaj zakon bez ove izmjene. Hvala. Zahvaljujem. Zaključujem raspravu. Glasat ćemo sutra. Zahvaljujem zamjeniku ministru.